да направя предложения за редакционни поправки в следните параграфи, които вече гласувахме, и да призова, уважаема госпожо председател, да поставите на гласуване съответните предложения. Става дума за § 1 по

В т. 8 основната редакция гласи: „граничен контрол;”. Тъй като в § 26 приехме добавка да стане „граничен контрол и охрана на държавната граница”, е необходимо редакцията на т. 8 също да придобие

да стане: „6. осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдения”.

чрез гранични проверки и наблюдение;”.

и текстът на т. 3 да придобие следния вид: „3. В ал. 3 след думата „за” се добавя „за осъществяване на граничния контрол и”.

Това, което е предложено от вносителя, и е подкрепено от комисията.

Предложението ми за редакционна поправка е свързано със следното: текстът на т. 3 да придобие следния вид: „3. В ал. 3 след думата „за” се добавя „за осъществяване на граничния контрол и”, вместо текста на вносителя, който е подкрепен от комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ

но редакцията на т. 3 да бъде следната: „3. В ал. 3 след думата „за” се добавя „за осъществяване на граничния контрол и”.”

и контрола за спазване на граничния режим Главна дирекция „Гранична полиция” извършва дейностите си в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното

След приемането на законопроекта чл. 85, 85, т. 1 ще придобие следния вид: „1. Полицейските органи за граничен контрол и охрана на държавната граница:” и следва едно изброяване в 10 точки на правомощията на полицейските органи.

добавката на „граничен контрол” – „и охрана на държавната граница”, това да бъде направено при оформянето на окончателния вид на законопроекта. Госпожо председател, ще Ви помоля да поставите на гласуване това мое процедурно предложение – навсякъде в законопроекта, където има нужда да бъде направена такава промяна,

решение по конкретно гласуване - навсякъде, където пише „граничен контрол”, да бъде добавено „и охрана на държавната граница”, а имаме преди това изменение и гласувани текстове, където след „граничен контрол” няма това допълнение на текста, подлагам на гласуване § 1,

прието. Колеги, тъй като по същество направихме редакционни бележки в текстове на различни параграфи, за законодателна яснота е редно текстовете на целите параграфи да бъдат подложени отново на гласуване.

по доклада на комисията и с приетото от нас редакционно допълнение.

Подлагам на гласуване целия § 42, поради настъпили редакционни допълнения в т. 1. Гласуваме целия § 42.

Изчерпахме темата за граничния контрол и охрана на държавната граница. В § 45, уважаема госпожо председател, по вносител в т. 1, буква „б” се предлага отмяна на т. 8. В действащия текст на ал. 3, която няма промяна със законопроекта, следва също да се заличи числото 8, тъй като има препратка към него. Става дума за тази т. 8, която се отменя. С оглед на това правя процедурно предложение за създаване на нова т. 2 със следното съдържание:

След приемането на предложението за отмяна на т. 8, госпожо председател, ние трябва да заличим т. 8 от текста на ал. 3 на чл. Законопроектът не предлага промяна за ал. 3 и с оглед на това аз правя процедурно предложение за създаване на нова т. 2 в § 45, който става § 44, която да има следното съдържание:

Подлагам на гласуване редакционното допълнение от докладчика за създаване на нова т. 2 в § 45, със съдържание, така както го предложи докладчика.

Подлагам на гласуване редакционната поправка в т. 2 за създаване на алинеи 5, 6 и 7, да се счита, че това е т. 3. Гласуваме преномериране в доклада на т. 2 – за създаване на новите алинеи 5, 6 и 7, в т. 3.

Уважаема госпожо председател, по параграфи от 45 до 62 включително, комисията подкрепя текста на вносителя и предлага съответната преномерация, те да станат на параграфи от 44 до 61 включително.

от 46 до 66 включително, които стават съответно параграфи с номера от 45 до 65, така както е по доклада на комисията.

чл. 177, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 2 се изменя така: „2. са еднолични търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, управители, търговски пълномощници, търговски представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори и синдици, членове на органи на управление или контрол на търговски дружества или кооперации;” 2. Точка 4 се изменя така: така: „4. работят по трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на научна, преподавателска дейност или упражняване на авторски права, Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 75, който става § 74. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което комисията

ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 68, който се преномерира в § 67.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което не се подкрепя

Гласували 86 народни представители: за 13, против 71, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 69, който става § 68.

ЦИПОВ: Има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов по § 71. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 70: „§ 70.

или в международни организации в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред въз основа на договори, по които Република България е страна, за което уведомяват министъра на вътрешните работи. (2) Държавните служители могат да кандидатстват отново за заемане на длъжности по ал. 1, ако са изминали не по малко от пет години от прекратяването на предходния договор и през този период се изпълнявали държавна служба на територията на страната.” Изказвания? Заповядайте, госпожо Нинова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, направихме това предложение, за да облекчим режима, по който държавните служители от МВР да могат да работят по тези договори. Става въпрос за същия предмет на дейност, какъвто има и МВР – борба с престъпността и опазване на обществения ред, за договори, по които България е страна и за работа в рамките на Европейския съюз на институции и организации към Европейския съюз. Разрешителният режим от страна на министъра щеше да е по-тежък и затова ние предложихме вариант те да могат свободно да кандидатстват за такава работа. В комисията обсъдихме нашето предложение и стигнахме до общо заключение, че е добре този текст да бъде променен и да се мине на уведомителен режим. режим. Ние също подкрепяме крайния вариант, който комисията предлага, и молим вие да го подкрепите. Благодаря ви.

Професионалното образование на служителите на МВР се извършва в Академията на МВР и акредитирани висши училища в научно направление „Национална сигурност”. б) досегашната ал. 2 става ал. 3. в) алинея 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Професионалното обучение на държавните служители се извършва в Академията на МВР, в научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и в други висши училища. г) алинея 4 става ал. 5 и се изменя така: „(5) Професионалната подготовка може да се извършва и в сродни висши училища на други държави. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 72, който става § 71. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов, което комисията не подкрепя.

Красимир Ципов на предложението на народния представител Йордан Бакалов, което комисията не подкрепя.

Направено е процедурно предложение за прегласуване от господин на предложението на народния представител Йордан Бакалов, което комисията не подкрепя. Гласували

Ан блок поставям на гласуване параграфи 73 и 74 по вносител, които се подкрепят от комисията и съответно се преномерират в параграфи с номера 72 и 73.

По § 75 е направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов – в чл. 212, ал. 1, т. 3 числото „12” се заменя с „15”. Комисията не подкрепя предложението.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, моля да дискутираме този въпрос. Става въпрос за следното. По сега действащия закон до 50 часа извънреден труд се заплаща, а над 50 часа – се компенсира с отпуск. Служителите от МВР полагат много над тези 50 часа, допустими по закон, които се заплащат. Тези, над 50 часа – остават неплатени и некомпенсирани с допълнителен отпуск. Ние разбираме, че в бюджета на МВР няма достатъчно средства, за да се плащат повече от тези 50 часа. Затова предлагаме да бъдат качени с три дните, с които да се компенсират с допълнителен отпуск. Мислим, че е разумно и аргументирано – не изисква допълнително финансиране, не изисква промени в бюджета на МВР. Моля да подкрепите Други изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя. Гласували

Предложение от народните представители Галина Милева и група народни представители за създаване на § 75а. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов за създаване на § 75а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 75: „§ 75. В чл. 213, ал. 2 думите „Бременните държавни служителки в МВР” се заменят с „Държавните служителки в МВР, които са бременни или майки с деца до 6-годишна възраст”.”

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 96, който комисията подкрепя.

По § 72 има направено предложение от народния представител Йордан Бакалов Член 217, ал. 1 се изменя така: „(1) За разследващи полицаи се назначават след конкурс лица, които отговарят на изискванията за служба в МВР по чл. 179, имат висше юридическо образование или бакалавърска степен, придобита в Академията на МВР или в акредитирани висши училища в научно направление „Национална сигурност”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 77. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което комисията не подкрепя.

да се добави следният текст: „а думата „му” се заменя с „им”, тоест да стане множествено число. Текстът на действащия закон говори за разследващ полицай, а сега заменяме „разследващ полицай” с „разследващи органи”.

„Чл. 221. Наблюдаващият прокурор може да прави предложение за награждаване на разследващия полицай за постигнати високи резултати или за конкретен съществен принос при изпълнение на служебните му задължения” – така

По § 90 има направено предложение от народния представител Михаил Миков: В т. 16 се добавя изречение второ със следното съдържание: „Обискът или претърсването се извършват при условията на НПК.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, става въпрос за чл. 99 от Конвенцията за прилагане на Споразумението.

Там предпоставките са да има ясни доказателства да се предполага, че дадено лице възнамерява да извърши или извършва изключително тежки престъпления, или общата характеристика на дадено лице, по-специално във връзка с по-рано извършени от него престъпления, дава основание да се предполага, че и занапред това лице ще извършва изключително тежки престъпления. Тези текстове в Шенгенската конвенция доста изчерпателно изброяват параметрите за извършване на такъв обиск, за такова претърсване. в закона сега ние създаваме специално основание за претърсване, за обиск само на основание на това, че фигурира в Шенгенската система, без да вкарваме другите критерии, които са по нея.

Режимът по НПК може да се прилага и след като се извърши да се даде постфактум разрешение от съда. Не е задължително предварително да се вземе разрешение в случаите на неотложност. Нещо повече, в Шенгенската конвенция се казва, че ако националното законодателство не предвижда такъв специфичен контрол, то тогава се продължава по пътя на скритото наблюдение. Не е задължително, това не е изискване за сближаване на законодателството. Шенгенската конвенция предлага две алтернативи – или обиск, или скрито наблюдение. Ние сме избрали обиска. Като ще е обиск, или да се изброят предпоставките – изключително тежко престъпление, така, както те са изброени в Шенгенската конвенция, или да се вкарат общите правила на НПК, които са познати на нашето законодателство.

Материалните предпоставки за такъв тип посегателства на личната сфера трябва да бъдат изброени в закона, или да се препрати общо по реда на НПК, макар и постфактум да се минава през съдийско разрешение. Иначе това ще развърже ръцете за действия на полицията, които нарушават съществени права. Това са и причините да предложа ограниченията на НПК да важат и в тези случаи, след като приемаме, че избираме алтернативата да се прави обиск. Другата алтернатива, е щом няма в националното законодателство, Шенгенската конвенция казва – скрито наблюдение. Знаеш, че е такова и такова лице, има го в системата,

благодаря. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Заповядайте, господин Миков. Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, става въпрос за субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител. В Министерство на вътрешните работи винаги се живее с представата, че то се урежда от един закон – единствен и уникален от времето, когато то е било част от системата на отбраната. Постепенно с реформите трябва да се стремим Министерство на вътрешните работи все повече по отношение на него да се прилага общото действащо законодателство в страната. И това всъщност е препратката, че по въпроса за държавната служба, за отпуските, за всички социални въпроси, когато няма уредба в Закона за МВР, се прилага субсидиарно Законът за държавния служител. Тоест, не може да има празноти. Има Закон за МВР, който е специален, и Закон за държавния служител, който е общ. С този текст системата отново се затваря. Посланието към обществото с този текст е: в МВР работят държавни служители, но не са съвсем държавни служители, защото за тях не се прилага Законът за държавния служител. Ние сме по-специално, ние сме бамбашка! Това е грешен подход и връщане назад на системата на Министерството на вътрешните работи – нейното затваряне. Затваряне в рамките на онова, което е била в рамките на 20, 30, 40, 50 години. Другото означава отваряне на системата и субсидиарно прилагане на общия действащ Закон за държавния служител. Следващият етап от това е отново да се върнат пагоните,

Павка, ще се изкажеш, ако искаш. Въпросът е на избор – дали отваряне на системата, дали прилагане на законите законите за държавната служба, каквито са за всички държавни служители със спецификите на работата там, със спецификите на работа на същинските полицаи, които извършват полицейски функции и и един друг план с администрация вътре, в която са държавни служители. С премахването на субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител, системата отново изгражда китайски стени с останалата държавна администрация. Това е път назад Това е път назад към военизирания характер и затворения характер на системата. Ето за това аз не чух нито в комисията, нито никъде някакъв разумен аргумент, празнотите в Закона за МВР да се попълват субсидиарно от Закона за държавния служител. Никой не стана и не каза аргумент, освен това: ние сме бамбашка, ние сме различни. Кои сте вие? Вие сте също държавни служители и за вас действа общата уредба в Закона за държавния служител.

уважаеми господин председател. Уважаеми господин Шопов, аз разбирам Вашата фрустрация от петолъчките и друга символика от времето. Няма да коментирам този въпрос. Сега – Вие сте юрист и сериозно Ви обяснявам за какво става въпрос. Едно е по отношение на тези комисари, инспектори, главни инспектори и пр. субсидиарно да се прилага общият Закон за държавния служител! Друго е да изключим това приложение и да кажем: това е специфична работа! Това е, пак казвам, връщане на системата към военното й време като манталитет, като мислене, като разбиране. И то става чрез законодателни текстове. Този текст беше въведен като един от важните въпроси, който приравнява и правата, и задълженията на служещите в МВР с другите държавни служители – това, което е общото. То е стъпката, която отваря. Кой ще се прилага субсидиарно – Законът за отбраната и въоръжените сили Това е разкъсването на МВР между миналото му и бъдещето му! В цяла Европа инспекторите, комисарите и пр. са държавни служители. Няма значение дали са ромбове или петолъчки – важен е правният режим, в който се намират. Другият въпрос за символиката – пак казвам, не се фрустрирайте толкова, и на Пентагона има петолъчки. Благодаря ви. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, искам да опитам да разсея някои от съмненията, които може би са се породили от изказването на господин Миков. Уважаеми колеги, не става дума за връщане назад. През 2000 та година се прие Законът за държавния служител, който започна да се прилага субсидиарно спрямо служителите на Министерството на вътрешните работи. През тези 10 години – от 2000-та година досега, еволюцията в нормативната уредба, уреждаща статута на държавните служители в МВР, беше изключително значителна. В момента поне по отношение на действащия закон за себе си не мога да идентифицирам елемент от статута на държавния служител, който да не е уреден в Закона за МВР! С оглед на това субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител изчерпа своето значение и вече няма тази необходимост от съществуването на разпоредбата на § 1а, която казва, че Законът за държавния служител се прилага субсидиарно спрямо Закона за МВР. Напротив, мисля, че и в действащия закон, и в другата останала нормативна уредба по отношение на статута на служителя

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми господин Ципов, не става въпрос за съмнения. Става въпрос за абсолютно убеждение – това е явен знак в тази посока. Аз много добре знам

случая, аз мога да Ви намеря такива казуси на дефицит на уредба, които обикновено се запълват със заповед на началника. Все повече трябва да се стремим да казваме на тези хора, които работят в МВР: „Вие сте на първо място държавни служители като всички останали”. Или такива трябва да бъдат, или трябва да бъдат военни! Сега създаваме бамбашка „ние сме служители от МВР” – едни с полицейски функции; едни, изпълняващи функция на обикновени държавни служители! Вярно е, Вярно е, че преди малко създадохте университет с един факултет. Но това не значи тези специфики да обособяват тази територия от държавата, от обществото – да бъде откъсната. Това е вредно за самата система на МВР!

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Миков, наистина щяхте да ме убедите, ако бяхте посочили конкретен пример. За съжаление, Вие се задоволявате с общи приказки за връщане назад във времето, за отцепване на системата, която трябва да съществува сама по себе си и никой вътре да не й се меси. Съжалявам много, това са приказки може би за времето 1990-1995 г. Не са приказки за 2010 г., когато съществува такава нормативна уредба, която урежда абсолютно детайлно всеки един въпрос по отношение на статута на служителя на МВР. Няма значение дали той е държавен служител или е лице, работещо по трудово правоотношение.

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Миков! Аз мисля, че тази дискусия по § 1 малко се отмести от акцента на законопроекта. Изобщо не става дума за връщане на военни звания, за затваряне на системата или други подобни хипотетични опасности, които съзирате тук. Обърнете внимание на този § 1а, който предлагаме да отпадне. Повечето от нас Вижте, че той препраща към Закона за държавния служител само по четири пункта от Закона за МВР – обезщетения при прекратяване на държавната служба, как се прекратява държавната служба в МВР, дисциплинарна отговорност. Твърдя, че Законът за МВР, който наистина регламентира по-специфичен вид държавна служба, абсолютно изчерпателно урежда, и то в по-благоприятен аспект за служителите на МВР, именно тези пунктове. Изобщо не е необходимо да се препраща по тези четири пункта към Закона за държавния служител. Нещо повече, във връзка с възнагражденията, които се получават във Вътрешното министерство – чл. 202 и следващите от Закона за МВР, ние сме разработили нови текстове, които вие гласувахте и уредбата е още по-подробна от сегашната в Закона за МВР. Накрая пак ще обобщя:

и в по-благоприятна посока за държавните служители в МВР, се уреждат от действащия Закон за МВР! Такова препращане просто не е необходимо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което комисията не подкрепя.

Гласували 79 народни представители: за 15, против 62, въздържали се 2. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване и текста на вносителя за § 91, който комисията подкрепя.

„Преходни и заключителни разпоредби.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 92. ПРЕДСЕДАТЕЛ няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона, което комисията подкрепя, както и текста на вносителя за § 92, който комисията също подкрепя.

Разрешенията по чл. 91е, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока им”.

Главна дирекция „Криминална полиция” е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Главна дирекция „Досъдебно производство”. (2) С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение Главна дирекция „Досъдебно производство” се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи. (3)

По § 95 има направено предложение от народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов: и заключителните разпоредби след думите „Национална сигурност” се поставя запетая и се добавят думите „Национална служба за охрана, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана на съдебната власт”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 95: „§ 95. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в Академията на МВР, встъпили в служебни правоотношения с Държавна агенция „Национална сигурност”,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, логиката на нашето предложение е следната - ще бъде крайно несправедливо

начин, по който да си образова хората и да си подготвя кадри. Затова не подкрепихме предложението на колегите, защото смятаме, че след като е подписан договор между ДАНС и МВР, в тези случаи само – те, като служители на ДАНС, не дължат обезщетение по чл. 198, а за останалите случаи трябва да важи това правило. Благодаря. заповядайте, господин Мерджанов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Петров, аз уважавам Вашите аргументи, но не ги приемам. Какво пречи министърът на вътрешните работи да сключи съответните споразумения с останалите ведомства? И пак искам да повторя по Ваше настояване беше приет нов статут на Академията на МВР - университет, с гръмко наименование. Още веднъж искам да Ви кажа, че това е несправедливо към служителите. Смятам, че закона в този си вид, с това предложение, само ще загуби и ще наскърби несправедливо редица колеги, които са обучавани и в крайна сметка ангажирани да изпълняват този род задължения. ПРЕДСЕДАТЕЛ няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов, което комисията не подкрепя.

Закона за защита на класифицираната информация в допълнителните разпоредби се правят следните изменения: 1. В § 1, т. 2 думите „Главна дирекция “Досъдебно производство”, Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” се заменят с “Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. Параграф 2а се изменя така: „§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар на МВР, служителите и кандидатите за служители на дирекция “Вътрешна сигурност”, на дирекция “Миграция”, на дирекция “Български документи за самоличност”, на дирекция “Международно оперативно сътрудничество”, на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекция “Специална куриерска служба”, на дирекция “Международни проекти”, на дирекция “Национална система 112”, на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на институтите на Министерството на вътрешните работи, на курсантите, служителите на звената по чл. 9, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертните и техническите сътрудници към него се смятат за служители на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”. 3. Параграф 2б се изменя така: „§ 2б. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон служителите и кандидатите за служители на специализираните административни дирекции на МВР се смятат за служители на Главна дирекция “Криминална полиция”.”

Закона за защита при бедствия се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 22, ал. 1 думите “главните дирекции на МВР - “Гражданска защита” и “Пожарна безопасност и спасяване” се заменят с “Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР”. 2. Член 39 се изменя така: “Чл. 39. Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.” 3. чл. 41 думата „Доброволни” се заменя с „Доброволните”, а думите „за защита при бедствия” се заличават.

В чл. 43 ал. 1 се изменя така: “(1) За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се смята в неплатен отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.” 6. В чл. 45 след думата “бедствия” се добавя “пожар или извънредна ситуация”

При наслагване на допълнението, което е предвидено с редакцията на комисията, ми се струва, че се получава един особен вид тавтология и се губи смисълът на разпоредбата. С оглед на това предлагам да се помисли не за допълнение, а за замяна на думи, при което т. 7 на § 98 да добие следната редакция: „7. В чл. 46 думите „за защита при бедствия” се заменят с „по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”.” Ако приемем редакцията на комисията, текстът на чл. 46 ще придобие следния вид: „Чл. 46. Задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, след което идват думите „за защита при бедствия”. С оглед на това предлагам да подложите на гласуване редакционната поправка на т. 7 по отношение на промените в чл. 46, а именно думите „за защита при бедствия” да се заменят с „по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”.

вместо думата „задачи”, както е в т. 7 по редакцията на комисията, думите „за защита при бедствия” да се заменят с „по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7. Така направеното предложение е прието. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 98 с току-що направената редакционна поправка, съгласно доклада.

подкрепя. Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8. Предложението е прието.

тъй като в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, към настоящия момент също е предвидено правомощие за охрана на държавната граница, по-точно морската държавна граница от органите на МВР, с оглед на това може би е добре в т. 6 на подкрепения по вносител текст думите „охраната на държавната граница” да не се заменят с „наблюдение на границата”, а текстът на § 2, т. 6 по отношение на промените в Допълнителните разпоредби на § 2, да придобие следния вид: „6. В Допълнителните разпоредби, в § 2, т. 2 след думите „използван за” се добавя „граничен контрол и”.

се добавя „граничен контрол и”. Този текст да замени текста на т. 6 по вносител.

Гласували 78 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 8. Предложението е прието. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 105 с направената току-що редакционна поправка, който комисията подкрепя.

Закона за съхранение и търговия със зърно се правят следните изменения: 1. В чл. 11а, ал. 2, т. 8 думите „звена „Пожарна безопасност и спасяване” се заменят със „звена „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителите за параграфи от 107 до 109 включително, които комисията подкрепя.

Закона за безопасно използване на ядрената енергия се правят следните изменения: 1. В чл. 73, ал. 2 думите „компетентния държавен орган по гражданска защита или компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност” се заменят с „компетентните органи по Пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи и компетентните органи на Държавна агенция „Национална сигурност”.

думите „орган по гражданска защита и по защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи” се заменят с „орган по пожарна безопасност и защита на населението”. 4. В чл. 123 думите „орган по гражданска защита” се заменят с „орган по Пожарна безопасност и защита на населението”.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

По § 111 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 111: „ § 111. В Закона за здравословни и безопасни условия на труд в чл. 20, ал. 1, т. 1 думите „службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ” се заменят със „спешна медицинска помощ и структурите за пожарна безопасност и защита на населението”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 110 съгласно докла.

чл. 28, ал. 1 след думите „не по предназначение” се добавя „автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения” и се поставя запетая. 2. В чл. 30, ал. 1 думите „служители от дирекция „Национална система 112” се заменят със „служители на Министерството на вътрешните работи”. 3. В чл. 32, ал. 2 думите „или от оправомощено от него длъжностно лице” се заменят с „или от директор на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, или от оправомощени от тях длъжностни лица”. 4. В чл. 38 се създава ал. 3: „(3) Който пуска предварително записано съобщение чрез електронно устройство, което автоматично избира телефонен номер 112,

Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи 113 и 114, които комисията подкрепя.

предложение на Галина Милева и група народни представители за създаване на § 114а.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 115, както е по доклад.

Предложението е прието.

ТАНЕВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение в залата да бъде допуснат господин Георги Стоянов – юрист към Комисията по земеделието Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, който комисията подкрепя.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи от 1 до 7 включително, които комисията подкрепя.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нови параграфи 9 и 10, както е по доклад.

разрешение за употребата му се изисква от Министерството на околната среда и водите при спазване на изискванията на Глава четвърта от Закона за генетично модифицираните организми.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става §11. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, предложението, което съм внесъл, всъщност създава един нов текст и се засягат случаите, когато ГМО фуражът, който се внася, съдържа семена от ГМО, които имат запазена кълняемост, тоест те могат да покълнат и по този начин да се появят ГМО растения без да е спазена Глава четвърта от Закона за генетично модифицираните организми, по който след големи дебати, както си спомняте, постигнахме един забележителен консенсус. Мисля, че само с един глас „против” и двама или трима „въздържали се”. В този случай, когато някой желае да внася такива семена с цел фураж, смятам, че трябва да се спази същият строг ред, който е предвиден в Глава четвърта от Закона за генетично модифицираните организми, а не да се окаже, че по този начин сме създали една врата, през която без специални условия под формата на фураж в България да бъдат внесени такива семена. Защото тези семена биха могли да замърсят продукцията от подобни растения, от която се получават фуражи и е месна, и от това да има последици за нашите производители в България. Смятам, че е основателно това предложение. То беше отхвърлено в комисията с една забележка, че би било редно този казус да се пренесе в Закона за генетично модифицираните организми, но моето предложение беше, ако това е мнението на комисията, да стане с Преходна разпоредба, тоест в този закон да предвидим и случаи, когато се внасят такива фуражи. За съжаление това не беше направено и комисията просто отхвърля това предложение. Все пак вие имате думата и ще решите каква ще бъде съдбата на това предложение, но случаят не е маловажен и смятам, че заслужава да намери място в този закон. Благодаря. ли други народни представители, които желаят да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което комисията не подкрепя.

Подлагам на гласуване предложението на комисията, в подкрепа текста на вносителя, за § 9, който става § 11. Гласуваме § 11 по доклада на комисията.

Изказвания? Заповядайте, господин Тошев. Благодаря, госпожо председател. Противопоставям се на предложението на комисията § 10 да отпадне. Това е параграф предложен от правителството. правителството. В много мандати е имало такива прецеденти, когато комисията отхвърля съществено предложение на правителството с решението на депутатите, които са членове на комисията, но в случая това предложение е за създаване на една специална комисия към министъра на земеделието и храните по генетично модифицираните фуражи. Ако това предложение не бъде прието, такава комисия няма да има. Аргументите, които чух, докато присъствах на гледането на закона в комисията, бяха, че по този начин се затруднявал бизнеса, но в крайна сметка нали ние тук постигнахме съгласие, че ще се отнасяме с повишено внимание към темата ГМО? Това беше заявено от ГЕРБ, а също и от лидера на ГЕРБ. Правителството внася такова предложение и комисията го отхвърля.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията § 10 по вносител да бъде отхвърлен. Гласуваме предложението на комисията.

§ 13: „§ 13. В чл. 25, ал. 2 и 3 се изменят така: „(2) За изпълнение на изискванията на ал. 1 организациите по чл. 56, ал. 1 разработват ръководства за прилагане на добри практики и процедури, основани на принципите на система за анализ на опасностите и критични контролни точки. Министерството на земеделието и храните, Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита и Националната служба по зърното и фуражите представят становища по изготвените ръководства. При изготвянето на становищата се вземат предвид: 1. съответствие с нормативните изисквания; 2. приложимост на отрасъла, за който са разработени; 3. съгласуваност с ръководствата на Европейската комисия за въвеждане на процедури, основани на принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки; 4. съответствие на ръководствата с изискванията на Кодекс Алиментариус. (3) Министърът на земеделието и храните въз основа на становищата по ал. 2 одобрява разработените ръководства.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 13 в редакцията по доклада на комисията.

по номерацията на комисията.

Изказвания? Няма. Гласуваме § 28 по предложение на комисията.

Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието.

Гласуваме параграфи 30 и 31 в номерацията на комисията.

Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието, а с това и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Съгласно нашата програма, следващата точка е Проект за решение за приемане на Бяла книга за отбраната и Въоръжените сили на Република България като програма за развитие на Въоръжените сили и за определяне числеността на Въоръжените сили. Тя е предвидена като точка първа за пленарното заседание в четвъртък. Остават три минути и считам, че не е коректно да започваме обсъждането на следващия законопроект, а това е първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, поради което